Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Stjepan Mikolčić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Izvolite. uvjet je i ispunjavanje mjerila u Poglavlju 23. za završetak naših pristupnih pregovora za članstvo u EU. U izmjenama i dopunama Zakona o hrani na isti način kao i u prethodnim slučajevima usklađujemo se sa novim Zakonom o upravnom postupku na način, a ovdje je malo drugačija situacija jer imamo po ovom zakonu postupanje 3 nadležna tijela ili tijela u inspekcijskom nadzoru, a to je naša Poljoprivredna inspekcija, to je Državni inspektorat i Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva. Na isti način je ovdje definirano da nakon rješenja o inspekcijskom nadzoru stranke imaju pravo žalbe sa dosadašnjih 8 dana praktički na 15 dana, odnosno načelo dvostupanjskog postupanja u provedbi takvog upravnog nadzora. I ovdje je definirano da prvostupanjski postupak bude na razini inspektora Poljoprivredne inspekcije, Državnog inspektorata i Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva, a da drugostupanjski postupak bude na razini povjerenstava Vlade RH koje će biti imenovana pri ova 3 tijela, znači Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva i Državnom inspektoratu. Iz istih razloga kao i u prethodnim slučajevima predlažemo da se ove izmjene i dopune zakona usvoje po hitnom postupku. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Imamo jednu prijavu, u ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege pa evo upravo je državni tajnik rekao ono što je bitno za izmjene i dopune ovoga zakona, ja bih htjela u ime kluba odmah reći da ćemo mi naravno ovo podržati, ali sve to podržati a govoriti o zakonu, odnosno o sigurnosti hrane pa evo ja bih htjela samo se podsjetiti na 15. svibnja 2007. godine kad je donesen ovaj Zakon o sigurnosti hrane. zašto je taj zakon uopće donesen? Bez obzira na različite interpretacije, ali ovaj zakon je bio nama vrlo važan i to isključivo zato jer su se unutar tog zakona implementirali najviši standardi sigurnosti hrane. Svi se sjećamo nekih '90-ih godina, različitih epidemija zoonoza npr. kravljeg ludila, zatim dioksina koji se nalazio u hrani za životinje, patvorenja nekih ulja kao što su maslinova ulja itd. I sve je to u stvarnosti u EU pokrenulo da u jednom smislu izda se "bijela knjiga" o sigurnosti hrane i 2000. godine su promovirane nove koncepcije o sigurnosti hrane. Naime, to je koncepcija od polja do stola, odnosno od farme do stola gdje se naglasak stavlja na odgovornost svih u lancu prehrane od primarne proizvodnje, prerade, transporta do trgovine i potrošača, odnosno sigurnost hrane kontrolira se i prati kao kontinuitet, kao jedan neprekinuti lanac. Isto tako u ovoj novoj koncepciji tog zakona imamo i horizontalni pristup. Naime, u sustavu nadzora sigurnosti hrane više se ne pravi razlika između hrane životinjskog i neživotinjskog podrijetla. Isto tako se ne pravi više razlika između hrane za životinje i hrane za ljude jer naravno teško je povjerovati ako već u primarnom hranjenju imamo nešto, evo kao što smo imali ovdje dioksin, da se to neće odraziti na zdravlje ljudi. Također, ovdje ja važno naglasiti da velik utjecaj na to su imale i civilne udruge i udruge potrošača jer naravno svi smo mi potrošači konzumenti i jako je važno da nam se ako ne na drugi način, a onda zakonski osigura da znamo da jedemo zdravstveno ispravnu hranu. Što se tiče ovog prijedloga zakona u izmjeni Zakona o hrani državni tajnik je uglavnom rekao sve ono što ću ja možda samo ukratko ponoviti, a to je da ovim zakonom prije nije bilo utvrđeno pravo stranke na žalbu nego jedino na pokretanje upravnog spora. Članak 12. o općem upravnom postupku koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine utvrđeno je pravo stranke na pravni lijek, odnosno načelo dvostupanjskog rješavanja tj. da stranka protiv prvostupanjske odluke ima pravo žalbe ako zakonom nije drugačije propisano, a protiv drugostupanjske odluke, odnosno protiv prvostupanjske odluke protiv koje nije dopuštena žalba pravo pokretanja upravnog spora. U zakonu je nužno bilo propisati pravo stranke na žalbu protiv rješenja nadležnih inspektora, veterinarski, poljoprivredni, sanitarni, gospodarski inspektori u područnim jedinicama tijela nadležnih za provođenje inspekcije i osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola, odnosno tu su službeni veterinari u područnim jedinicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Rok za izjavljivanje žalbe je 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se izjavljuje odgovarajućem Povjerenstvu za žalbe u tijelima nadležnim za provođenje inspekcije. Ono što je isto važno reći da evo ga ovom izmjenom i donošenjem ovog zakona predlaže se po hitnom postupku. Zašto? Zato da bi se ispunila mjerila za zatvaranje Poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava. Ono što želim još reći, prošle godine već je zatvoreno Poglavlje 12. koje se odnosi na veterinu sigurnost hrane i fitosanitarni nadzor. To samo govori sa smo mi napravili vezano uz te zakone dobar posao i da je Hrvatska doista koja se može pohvaliti sa sigurnom hranom, a što je jako važno u turizmu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.